Poštovani gospodine ministre, ovaj član opet ukazuje na to da postoji sistemski propust u ovom zakonu, pre svega, vezan za to ko može i da li su jasni kriterijumi ko može da se bavi detektivskim poslom.Dakle, poslom.Dakle, ovaj član govori o tome pod kojim uslovima i kada se može preduzetniku, odnosno pravnom licu, privremeno zabraniti obavljanje detektivske delatnosti. U razlozima zbog kojih može da se privremeno zabrani ili trajno zabrani, ne postoji odrednica koja govori o tome da ukoliko je neko ko se bavi ovom delatnošću, u međuvremenu počinio krivično delo, pravosnažnom presudom osuđen za krivično delo da je i to razlog da ne može više da se bavi, da mu se privremeno ili trajno oduzima dozvola za bavljenje detektivskom delatnošću.Sadržaj delatnošću.Sadržaj ovog amandmana je upravo to, da odgovorno lice u pravnom licu osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje navedenih poslova.Ako ste sada imali, doduše ne naročito ubedljivo, objašnjenje zašto u kriterijume koji podrazumevaju podobnost za bavljenje ovom delatnošću niste mogli da uvrstite amandman, koji je precizirao da oni koji su pod istragom, koji su osuđeni, koji su krivično odgovarali, ne mogu da se bave tom delatnošću, sada mislim da nemate nikakav razlog da ne prihvatite ovaj amandman koji uključuje, ukoliko se u međuvremenu neko ko je imao dozvolu bavi ovom delatnošću, a u međuvremenu se desila okolnost da je počinio krivično delo i da je pravosnažnom presudom osuđen za to krivično delo, da je to takođe razlog zbog kog mu se oduzima pravo na bavljenje ovom delatnošću.Sada delatnošću.Sada nemate opravdanje da kažete da je ovaj amandman uži od onoga što vi podrazumevate, a mi ne znamo šta je provera, jer se ovde nedvosmisleno zapravo onemogućava onima koji su počinili krivično delo da nastave da se bave detektivskom delatnošću. Zaista, verujem da ćete, uvažavajući to, prihvatiti ovaj amandman i time pokazati

Ovde se potkrala jedna greška, ali više se odnosi na amandman na član 25, jer prosto je neshvatljivo da protiv rešenja o zabrani obavljanja detektivske delatnosti ne stoji još jedna odredba koja kaže – da žalba ne odlaže izvršenje rešenja o zabrani rada.

nekih propusta u radu, ali se kroz zakon nije navelo da to rešenje stupa na snagu odmah i da žalba ne odlaže izvršenje rešenja.Možemo doći u jednu situaciju, toliko svojstvenu u Srbiji, da praktično ministar donese rešenje, da pravno lice ili fizičko lice na koje se rešenje odnosi pokrene žalbu i kaže ja ne prestajem sa ovom delatnošću dok god se ne reši u drugostepenom organu po mojoj žalbi.Ovde smo predvideli da žalba ne odlaže izvršenje rešenja o zabrani rada. Mislimo da je to jedna dobra i pravilna intervencija kada je reč o ovom zakonu. Imamo i ovde predlog da se ovaj član zakona briše, jer definiše pojam tajne na nejasan način i tumačenjem je podložan proizvoljnosti, unosi pravnu sigurnost uz nedostatak garancija da će informacije o licu zaista biti

„Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost, kao i zaposleni detektiv, dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima, kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u vršenju posla, osim ako je drugačije propisano ili ugovoreno.“Predložili smo da se ovaj član briše zbog nejasno definisanog pojma „tajne“, jer šta je to tajna. Da li je tajno ako ja kroz obavljanje detektivske delatnosti saznam nešto o nekom poslaniku, recimo SNS, ili to nije tajna? Da li je tajna ako ja saznam neki kompromitujući podatak? Da li je to za njega tajna, a za mene argument koji mogu da koristim? Ima tu još sijaset drugih situacija koje život može u Srbiji da nametne. Neću, pošto tu nisu svi poslanici, da iznosim šta bi moglo da bude

Na osnovu toga što je predlagač prihvatio, ovaj amandman je postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.Vlada i resorni odbor su prihvatili ovaj amandman.Konstatujem da je on postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? Ne.Na

Hvala.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Prelazimo na pojedinosti o Predlogu zakona o privatnom obezbeđenju.Primili

Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić, Sanda Rašković Ivić, Stefana Miladinović, Đorđe Milićević, Miroljub Stojčić, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Zoran Anđelković, Dejan Radenković, Suzana Spasojević, Vesna Jovicki, Bojana Đorđević, Milisav Petronijević, Saša Dujović, Ivana Dinić, Zoran Kasalović, Mirjana Dragaš, Snežana Bogosavljević Bošković, Slavoljub Vlajković, Miletić Mihajlović, Vesna Stepić, Velimir Stanojević, Zoran Radovanović, Snežana Paunović i Zvonimir Stević, kao i amandmane koje je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na

i reč je o tome da mi imamo prilično bolno istorijsko sećanje šta su sve razna obezbeđenja u ovoj zemlji radila.Mi

i kad se tako ponašaju ljudi koji se obezbeđuju, pa naravno da oni koji ih obezbeđuju za sebe traže veća prava.U ovom amandmanu smo intervenisali na sledeći način. Poslove privatnog privatnog obezbeđenja ne mogu vršiti vlasnici pravnih lica i preduzetnici koji su pravosnažno osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca za krivično delo izvršeno sa umišljajem, koje se goni po službenoj dužnosti.Smatramo da ne može baš svako da vrši poslove obezbeđenja. Još uvek su sveža sećanja na ubistvo na jednom beogradskom splavu od strane pripadnika obezbeđenja, koje je izazvalo lavinu protesta, opravdanih, od strane građana. Još uvek su sveža sećanja na prekoračenje ovlašćenja partijskih obezbeđenja i kidnapovanja članova DS u Vrbasu. Stoga smatramo da je veoma važno da se razmotre razlozi i argumenti koje sada navodimo u ovom amandmanu, kako bi se ovaj zakon unapredio, oplemenio i eventualno predupredio bilo kakvu zloupotrebu privatnog obezbeđenja.

je reč o ovom zakonu o privatnom obezbeđenju, DSS je i te kako reagovala ovde amandmanski. Kada je reč o ovoj materija, svima je jasno da ova materija nije jasna, niti je razjašnjena u našem zakonodavstvu, pa čak ni sama država ne zna određene podatke, niti koliko ima agencija, niti koliko ima radnika uposlenih u tim agencijama koje obezbeđuju. Čak ne znam ni koliko

dobar zakon, kako bi regulisao ovu materiju, ali sagledavajući njene specifičnosti i kompletnu situaciju momentalno u Srbiji.Vidim da ste ovde, gospodine ministre, koristili određena iskustva zemalja u okruženju, zemalja Evrope, zemalja sveta i to je dobro. Međutim, opet kažem, trebali smo da napravimo jedan zakon karakterističan za naše podneblje. Mnoga udruženja koja vode agencije i privatna obezbeđenja su desetak godina čekala na ovaj zakon, čekala da se daju neke osnove, neke smernice vezano za ovu materiju.Konkretno, mi smo predložili na član 9. određen amandman. Član 9. govori o vrsti licinci i uslovima izdavanja licenci za pravna lica i preduzetnike, gde smo zatražili od zakonopisca da posle tačke 4. obriše tačke 5. i 6, a vezano je za licencu za vršenje poslova planiranja i sistema tehničke zaštite. Smatramo da su suvišne tačke 5. i 6. ovog člana, jer je to sve sublimirano i ujedinjeno u tačku 4.

Gospodine ministre, ovaj amandman je isti u odnosu na postavljanje uslova pod kojima neko može da dobije licencu za bavljenje poslovima privatnog obezbeđenja. Ovde se, takođe, definiše, precizira ko ne može da dobije tu licencu. To su lica koja su osuđivana, pod istragom, policajci koji su otpušteni ili kažnjavani zbog zloupotrebe službenog položaja itd, dakle, kao i prethodni zakon. Mislim da sam pokušala da vas ubedim da je važno da prihvatite ove amandmane.Vi ste pokazali da više volite da samo vi znate po kojim kriterijumima će se te licence određivati i mislim da nema mnogo smisla dalje ubeđivati vas u ovo.Mislim da ćete i vi, a i mi zbog toga moguće imati probleme, ali odgovornost je ubuduće na vama za sve ono što se bude ispostavilo kao nedostatak ovog zakona koji može imati posledice koje, verujem, ne želite ni vi, a sasvim sigurno ni mi. Hvala vam.

Koleginica Karavidić i ja smo se pridružile kolegama iz naše poslaničke grupe i ovim amandmanom smo hteli da dopunimo uslove.Naime, uslove.Naime, predlažemo da se kao uslov predvidi da lice nije kažnjavano za vršenje porodičnog nasilja. Na ovakav predlog nas je motivisalo to što su podaci tokom ove godine, a i prethodnih godina takvi da pokazuju konstantan porast porodičnog nasilja. Da li je razlog tome i što se sada jasnije i otvorenije govori o porodičnom nasilju, što i mediji poklanjaju više pažnje tome, ali i statistika jasno govori da je veliki porast ove ove vrste nasilja u našem društvu.Ovo bi bila jedna od mera da se spreči, jer ko može u svojoj porodici nasilno da se ponaša ne bi smeo da obezbeđuje živote drugih i da odgovara za živote drugih. Hvala.

Hvala.Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.Da li neko želi reč? Ne.Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Večković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.Da li neko želi reč? Ne.Na član 12. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović i Nenad Konstantinović.Da li neko želi reč? Ne.Na

Hvala, gospodine predsedniče.Dakle, u članu 12. imamo nabrojano više tačaka. Uglavnom se tu govori o opštim o opštim uslovima za dobijanje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i sad tu ima nekih osam tačaka.Ovaj se amandman konkretno odnosi na tačku 6. gde se kaže da je jedan od uslova za dobijanje licence da je to lice obučeno za rukovanje vatrenim oružjem i onda imate još jedan dodatak u toj rečenici – odnosno ako je lice odslužilo vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem.Dakle,

obuku.Od svojih kolega muškaraca sam čula da nije dovoljno da odslužite vojni rok i da obuka u okviru tog odsluženja vojnog roka ne podrazumeva i obuku sa pištoljima, odnosno kako se to kaže – kratke cevi i da u vojsci Srbije da takvu obuku imaju samo oficiri, odnosno rukovodeći kadar. Zato smatramo da ne možete tako da posmatrate ovo i da zato što je neko odslužio vojni rok, koji sada traje da li tri ili šest meseci, da je on i obučen za rukovanje pištoljem ili kratkim cevima, cevima, kako se to kaže.Inače, u toj oblasti se uglavnom koriste pištolji. U ovom obrazloženju, iako nisam ja pisala obrazloženje, ali moje kolege su napisale da preko 95% oružja, kada je u pitanju ovo obezbeđenje, da su to u stvari pištolji i da nije dovoljno da je neko odslužio vojni rok koji je sada i neobavezan. Dakle, ljudi se dobrovoljno javljaju, ali i ranije je bilo tako, čak i kada se vojska služila godinu dana, da prosto nisu prošli tu obuku i mi smatramo da ne može ovo da ostane ovako i da ko god se javi, odnosno ko hoće da dobije tu licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja da mora da prođe određenu vrstu obuke. Dakle, nije dovoljno da je služio vojni rok.Ono što je simpatično, odnosno jedno veoma kreativno obrazloženje zašto ste vi odbili ovaj amandman – Vlada ne prihvata amandman zbog toga što smatra da će ova odredba doprineti popularizaciji dobrovoljnog služenja vojnog roka i stvoriti uslove za stručno i profesionalno obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja.Namerno sam rekla kreativno. Dakle, jedno simpatično obrazloženje zašto odbijate. Prosto ne mogu da verujem da će to što će se lakše dobiti licenca za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, da će to biti motiv nekome da se javi za dobrovoljno služenje vojnog roka, tim pre što ja mislim da i danas, odnosno kako koje godine, da se čak više ljudi javi nego što je vojsci potrebno za služenje dobrovoljnog vojnog roka, tako da mislim da tu mi i nismo u problemu da se uvek javi više kandidata nego što bude primljeno na služenje dobrovoljnog vojnog roka. Hvala.

međutim, mi smo rekli da Srbija treba da dobije jedan kvalitetan i dobar zakon kada je u pitanju privatno obezbeđenje. Čak smo i rekli da je dobro što je država stavila šapu na određene procese stvarajući registre i licencirajući određena lica koja će biti radnici tog privatnog obezbeđenja.Moja koleginica Donka Banović je u principu rekla zbog čega smo mi amandmanski reagovali na ovaj član 12. jer smatramo da služenje vojnog roka nije prava mogućnost da neko ne bi dobio na jedan kvalitetan način licencu. Mi mislimo da bi trebali da prođu jedan kurs kurs rukovanja pištoljem da bi mogao da dobije licencu, a da nije samo preporuka da je odslužio vojni rok.Mnogi od nas su ovde služili vojni rok i sećaju se da nikad u vojsci nisu baratali pištoljem ili su pucali iz puške.

tu mogućnost što su nosili pištolje i mnoga druga naoružanja i bahato se ponašali na određenim mestima, lako vadili te pištolje, pucali u nedužne ljude.Dakle, da bi dobili licencu za nošenje za nošenje pištolja i kratkih cevi, mi predlažemo da ovo ne bude jedina preporuka, a vi ste u obrazloženju napisali da bi se popularizovao dobrovoljni odlazak u vojsku. Gospodine ministre, dobro znamo da mnogi ljudi dobrovoljno idu u vojsku da bi upisali policijsku akademiju, a ne da bi bili u privatnom obezbeđenju.

evo jednog spornog člana ovog zakona, zbog čega vam mi kažemo da su ovakvi zakoni pretpostavka i mogućnost za uvođenje diktature.U ovom članu zakona niste predvideli da lica koja su pravosnažno osuđivana na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri meseca, za krivično delo izvršeno sa umišljajem, a koja se gone po službenoj dužnosti, mogu da obavljaju poslove bezbednosti.S druge strane, mi smo predvideli još jednu mogućnost i na nju smo amandmanom i ukazali, a to je da u stavu 4. ovog zakona predviđate da se licu koje ima odgovarajući stepen i vrstu stručnog obrazovanja, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima privatnog obezbeđenja, ovlašćenog policijskog službenika na bezbednosno-obaveštajnim poslovima, profesionalnog pripadnika Vojske, dozvoljava da obavlja te poslove, ali niste predvideli da to lice ne bi trebalo da, tokom poslednjih pet godina aktivne službe, bude kažnjavano zbog zloupotreba i prekoračenja ovlašćenja.Sad hoću da se malo zadržim na ovom članu. Da uzmemo primer, danas je Sveti Arhanđel Mihajlo, slava je SAJ-a, Specijalna antiteroristička jedinica, jedna od najuglednijih policijskih jedinica u Srbiji. Svaka čast tim hrabrim ljudima na svemu sa čime se u svom profesionalnom životu životu suočavaju i sa zadacima koje vrlo uspešno rešavaju.Kad uđete u bazu SAJ-a, vidite onu, nažalost tužnu ploču sa imenima heroja, koji su svoje živote položili na oltar otadžbine

određena krivična dela. Nekad su to bili blaži prekršaji, blaži prestupi, nekada je bilo reči o teškim krivičnim delima. Ne smatram da će ti pojedinačni slučajevi da bace ljagu na pripadnike MUP-a u kompletu. Ja u

štite zakon onako kako treba i zaslužuju svaku pohvalu, svaki pripadnik MUP-a koji obezbeđuje ovu zgradu i koji radi ovde.Ali, imamo situaciju da su neki pripadnici bezbednosnih službi, zbog zloupotreba, završili u zatvoru. Jedan od njih je Rade Marković. Molim za malo tišine, pošto je savetnik predsednika Republike Oliver Antić najavio mogućnost da Rade Marković, bivši šef eskadrona zla, bude pomilovan, a izađe iz Zabele.Nama se može desiti da se on za godinu dana pojavi sa zahtevom da obavlja poslove privatnog obezbeđenja, jer ima pet godina provedenih u struci i može čak da traži da na nekom tenderu dobije da obezbeđuje Skupštinu, recimo lidera SPO, Vuka Draškovića, može da traži da obezbeđuje nas iz Otpora

Tomislava Nikolića, da kad dođe na vlast on će preispitati presudu i Legiji za zločin ubistva predsednika Vlade. Čekajte, je li on bio pripadnik bezbednosnih službi? Jeste. Da li on po ovom zakonu može da obavlja poslove obezbeđenja? Može. Da li je on u zatvoru? Jeste. Da li je Nikolić najavio njegovu amnestiju? Jeste. Što protestujete? Što vas toliko istina boli?Da citiramo Aleksandra Vučića ponovo? Ja vas nisam prekidao dok ste ćutali. Nemojte me, molim vas, prekidati. Saslušajte šta vam pričam. Korisno vam je. Igrate se državom. Uvodite diktaturu.

ali podsetiću vas da je i diktatura kada vlast sprečava poslanike opozicije da iznesu svoje mišljenje i svoje stavove.

o diktaturi. Mislim da je i posle vašeg upozorenja prethodni govornik govorio.Znamo šta je diktatura. Zaista je sramotno izgovarati reči da se u Srbiji uvodi diktatura.

Atlagiću, ne mogu da dozvolim da u Skupštini vlada takva vrsta atmosfere gde će se poslanici nazivati navodnim poslanicima ili navodna Demokratska stranka.Stvarno moram da vas upozorim.

vas, sada je rasprava o predlozima zakona. Predsednik Vlade je ovde i ministar unutrašnjih poslova, pažljivo pratimo raspravu i mislim da je rasprava išla dosta dobro. Naravno, shvatam da s vremena na vreme poslanici vlasti i opozicije imaju pravo da malo

član 12. amandman sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Stefana Miladinović i Miroljub Stojčić.Vlada i resorni Odbor su prihvatili amandman.Konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.Da li neko želi reč? Ne.Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Anđelković i Dejan Radenković.Vlada i resorni Odbor su prihvatili amandman.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Hvala.Na član 13. amandman sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Dejan Radenković, Suzana Spasojević i Vesna Jovicki.Vlada i resorni Odbor su prihvatili amandman sa ispravkom.Konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.Na

član 14. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.Da li neko želi reč? Ne.Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Momir Stojanović.Da li neko želi reč?

Gospodine predsedniče Narodne skupštine, gospodine ministre unutrašnjih poslova i predsedniče Vlade, ovde smo predvideli nekim amandmanskim korekcijama da malo unapredimo tekst zakona, a tiče se, pre svega, uslova za gubljenje, odnosno prestanak važenja licence, pa smo naveli da licenca može da prestane da važi ukoliko odgovorno lice umre ili u pisanoj formi izjavi da više ne želi da vrši delatnost privatnog obezbeđenja i smatramo da licenca ne bi trebalo da bude predmet naslednog licenca iz stava 1. ovog člana prestaje da važi ako se utvrdi da su podaci dokazi na osnovu kojih je licenca izdata falsifikovani, lažni ili neistiniti. Predvideli smo da pravnom licu, preduzetniku i fizičkom licu može da se oduzme licenca, ako se utvrdi da više ne ispunjava i neke druge zakonom propisane uslove za obavljanje delatnost privatnog obezbeđenja.Smatramo da su amandmani dobri, da vrše ne samo stilsku korekciju zakona već uvode i neke životne pretpostavke u primenu ovog zakona. Na vama je da to prihvatite ili ne. Ni ovaj postojeći član zakona nije loš, ali smatramo da ovim i ovakvim izmenama zakon može da se u određenom obimu unapredi. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Anđelković i Bojana Đorđević.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na

Poštovani gospodine predsedniče, gospodine predsedniče Vlade i ministre unutrašnjih poslova, ovde se podnosi jedan amandman u cilju malo jasnijeg definisanja radnog vremena pripadnika privatnog obezbeđenja iz nekoliko razloga.Prvo, znate da se privatno obezbeđenje često angažuje na najrazličitijim poslovima, od obezbeđenja noćnih klubova gde radno vreme počinje od 22,00 časa uveče pa traje do ranih jutarnjih sati i traje sigurno duže od osam sati, a s druge strane, postoje i ljudi koji rade u privatnim obezbeđenjima objekata gde rade uveče od 19,00 časova do sedam

Malo, malo neko dođe u Srbiju, oni obezbeđuju. Svi smo imali prilike da vidimo policajce koji stoje na nadvožnjacima, kraj puta, obezbeđuju utakmice, sportske događaje i to rade vrlo profesionalno uprkos činjenici da ova Vlada pod vođstvom Srpske napredne stranke često amnestira huligane i da su izloženi nasrtajima huligana, ali oni taj posao rade vrlo profesionalno i vrlo angažovano i vrlo posvećeno i rade ga za primer.Kada ih posetite, prenesite im naše čestitke, na svemu onome što rade i što trpe, na svim onim žrtvama koje podnose, na gađanju neprikladnim predmetima na utakmicama, na stadionima, na raznim događajima, o čijoj sudbini odlučuju huligani a ne oni.Sada se vraćam na ove ljude, pripadnike privatnog obezbeđenja. Mislim da je poslodavac dužan da pri organizovanju noćnog i smenskog rada zaposlenima omogući dnevni odmor, da ako rade 12 sati neprekidno moraju da imaju kao i policija neki period kada moraju da se odmaraju. Ako rade noću 12 sati da bi bili psihofizički sposobni da obavljaju poslove obezbeđenja moraju da imaju neku pauzu.Setite se koliko smo napora imali u prošlom mandatu da koliko toliko uredimo radno vreme policajaca i setite se da ste izašli u susret policajcima i sindikatima policije zajedno sa direktorom Veljovićem i da je tu bilo puno napora da dođemo do definisanja nekog radnog vremena policajaca.Ovi ljudi takođe rade odgovoran posao privatnog obezbeđenja i mislim da je važno da i njima izađemo u susret kroz zakonske predloge. I ovaj amandman prihvatamo kako bi postao sastavni deo teksta Predloga zakona.

pištolja koji se koriste u poslovima obezbeđenja. Zakonom se predviđa da koriste kalibar devet a gospodin Stojanović i ja smo ukazali na jednu nelogičnost. Prvo, ima mnogo ljudi koji rade na poslovima obezbeđenja i koji koriste pištolje drugih kalibara. Tetejac je pištolj sa velikom probojnom moći i ima manje metaka. Jednim povlačenjem oroza ispaljuje se jedan metak. Sa druge strane, postoji i drugi kalibar. Postoje revolveri, mada baš nisu prikladno oružje za obezbeđenje jer u njih staje samo šest metaka.Želim

da Republika Srbija sprovede akciju otkupa naoružanja po nekim simboličnim cenama kod građana koji to oružje više ne žele u svom posedu. Ima ljudi koji su devedesetih godina iz osećaja velike nesigurnosti kupili revolvere, puške i pištolje. Možda sada kada se ta nesigurnost ponovo vraća u naše domove neće biti baš svi spremni da to prodaju, ali s obzirom da je u međuvremenu uveden i porez na to oružje, neki ljudi plaćaju porez, i rado bi se rešili tog oružja, ali ne znaju kako da to urade.Možda je jedan od predloga, o kome treba razmisliti, da Republika Srbija po nekim cenama koje neće opteretiti budžet, a koje mogu da budu skromne naspram cena ljudskog života otkupe od građana Srbije koji to oružje ne žele kod sebe u svom posedu.Vraćam se na amandman. Razmislite da li je potrebno da baš unificiramo da baš svi pripadnici obezbeđenja moraju da imaju pištolje kalibra devet ili je moguće da to bude do devet milimetara, da imaju i kalibar 765 ili kalibar Tetejca ili neki drugi kalibar. Možda je to tema o kojoj treba razmisliti jer će možda nabavka tih novih pištolja pomoći „Zastavu oružje“, ali odmoći ljudima koji se bave obezbeđenjem i koji već imaju u svom posedu oružje, a sa druge strane proizvešće višak oružja kod građana i tih firmi. Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milisav Petronijević, Stefana Miladinović, Miroljub Stojčić i Đorđe Milićević.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na

sve vrste oružja poseduje radnik koji je deo privatnog obezbeđenja. Imate nabrojano da može da poseduje poluautomatsko oružje, pištolj kalibra devet milimetara kod kojeg sa jednim povlačenjem obarača može se ispaliti samo jedan metak.Naš amandman se sastoji u tome da mi ovde smatramo da treba dodati - može da poseduje i električne omamljivače u skladu sa posebnim propisima. Smatramo da nije dobro i u Zakonu o oružju i municiji taj pojam ličnog naoružanja je mnogo šire definisan. Smatramo da na tržištu postoji mnogo tzv. alternativnih sredstava prinude, koji nisu klasično oružje, dakle, nisu pištolji, nije poloautomatsko oružje, poloautomatsko oružje, a koje nekada može i te kako da doprinese rešavanju neke pretnje bezbednosti.Vi ste u obrazloženju rekli da u ovom trenutku ne postoji pravni okvir i vidim ovde da se cela ta grupa, te vrste oružja, nazivaju elektrošokeri, to valjda iz engleskog, i da ne postoji pravni okvir za te tzv. elektrošokere. Međutim, upravo smo mi ovim amandmanom mi hteli da kažemo – da mogu, ali da pod posebnim propisima.Recimo, možda je ovde trebalo reći da će se nekim sledećim stavom doneti podzakonski akt kojim će se regulisati upotreba upravo ovih električnih odnosno mi smo to i hteli i ovim amandmanom da sugerišemo, da Ministarstvo unutrašnjih poslova upravo može nekim podzakonskim aktom i regulisati ovu materiju. Mi znamo da u ovom trenutku ne postoji ne postoji pravni okvir za ovo, ali smatramo da je veoma značajno da privatno obezbeđenje, osim upotrebe pištolja i poluautomatskog oružja, može da upotrebi i električne omamljivače. Vi znate da je to tržište u Srbiji, ono je ilegalno, ali je ono veoma rasprostranjeno i da prosto ljudi mogu, ljudi koji to žele, mogu praktično i na pijaci da kupe raznorazne vrste tih elektrošokera. ministar. koja nije toliko izborno predmet ovog zakona, koliko možda Zakona o unutrašnjim poslovima, Zakona o policiji itd, a to je problem - koja su to sredstva prinude, između ostalog i ova koja ste vi ovde navodili.Danas policiji to nije dozvoljeno. Smatrali smo, dok se to ne uvede u policijske zakone, da je to nemoguće dozvoliti privatnom obezbeđenju.

između ostalog, jedno od ovih sredstava, koje izaziva privremenu onesposobljenost. Za Za to postoji rasprava i u mnogim zapadnim društvima, da li to treba koristiti ili ne.Mislim da je previše rano da to ubacujemo u Zakon o privatnom obezbeđenju, zato što, pošto sam to rekao i prošli put kada smo razgovarali, mi pripremamo predlog izmena izmena Zakona o municiji i oružju, Zakon o policiji, sve to moramo da raspravimo tada i slažem se da to takođe mora da bude deo i da bude tačno napisano šta treba i šta je dozvoljeno koristiti.Navešću vam samo jedan primer. Kada su bile one demonstracije 2008. godine protiv hapšenja Radovana Karadžića, i kada je policija upotrebila gumene metke,

I dan danas postoje veliki pritisci na mene da se dozvoli i to nema veze sa ovom vlašću. Imao sam pritiske odmah čim smo to zabranili.Između ostalog, tu su proizvođači, policajci koji smatraju da to može da koristi, ja sam smatrao da to nema nikakvog efekta i da samo ima velike štete i opasnost po učesnike javnih skupova. Tako i ovde. Pitanje je šta treba dozvoliti, od svega ovoga što ste naveli.Da li toga ima u nelegalnom i ilegalnom prometu? Sigurno. Vi ovde kod nas možete da kupite i uređaje za prisluškivanje i razne druge stvari nelegalno, ali to sve mora da bude deo zakonski uređene oblasti i slažem se, mislim da ovo što ste vi predložili jeste u stvari deo savremenih kretanja u svetu policije i ja sam više puta, gde god smo posećivali svoje kolege u inostranstvu, uvek smo imali prilike i to da vidimo, da vidimo kako funkcioniše. Mislim da naši ljudi i ne znaju kako funkcioniše npr. taj tejzer. Kad bi to videli, mislim da bi 99% vas ovde glasalo da se to zabrani. Jer to je ispaljivanje praktično metka, odnosno strelice,

Da ljudi vide kako to funkcioniše, verujem da ne bi to dozvolili. Ali, pošto se policija i druge bezbednosne službe suočavaju sa svim tim problemima i ulaskom rešavanja talačkih situacija i mnogih drugih upotrebom sredstava koje sigurno obični ljudi ne bi mogli da podnesu. To je, čini mi se, bio osnovni razlog zašto u ovom trenutku nije prihvaćen ovaj vaš amandman, ali se slažem da to bude deo i mislim da treba da se svi dobro pripremimo, jer to su ozbiljne teme i daj bože da se na takav način pripremamo za ove rasprave, da zaista vidimo šta je najbolje,

građane.Suštinski pozdravljam i prihvatili bi to, ali ne možemo u ovom trenutku zato što to policiji nije dozvoljeno. Smatramo da nije u redu da bude dozvoljeno privatnom obezbeđenju, a da policiji ne bude dozvoljeno. Hvala. **Nebojša Stefanović** Nije ni replika, koliko imam ja i vreme ovlašćenog predstavnika.Nisam znala da je to policiji zabranjeno i slažem se sa vama da, ukoliko policajac i policija ne može da upotrebljava ta sredstva, ne treba ni nekakvo privatno obezbeđenje.Ono što ja mogu da kažem jeste da ja nisam sigurno deo nikakvog lobija i verujem da ste bili izloženi, kao ministar unutrašnjih poslova, određenim interesima određenih lobija proizvođača itd. Nažalost, to je kod nas tako, lobiji su prilično jaki. Ono što nije dobro je što ti lobiji nisu vidljivi, zato što vi u nekim drugim državama koje su recimo uredile tu oblast lobiranja, vi imate da je to uređeno i prosto znate sa kim razgovarate i sa kim imate posla. Ja nisam deo nikakvog lobija i što se mene tiče, a verujem i svih ostalih kolega, mi bi najviše voleli da ne mora niko da nosi nikakvo oružje, ni pištolje, ni poluautomatsko. Ali, nažalost, ne živimo u takvom svetu, nego je naš svet drugačiji.Znam da se vodi diskusija o štetnosti i opasnosti tih sredstava, tih tzv. električnih omamljivača. Mislim da to radi po principu – visok napon, niska struja itd. i da prosto nije ni ispitano dovoljno kakve su posledice. čoveku prvo padne na pamet, kada vi kažete da su posledice velike i opasne, čak i nepredvidive, onda laik pomisli – sigurno su posledice manje od posledica pucanja iz pištolja devet milimetara. To onako laički svi verovatno doživljavamo, da su ipak najteže i najgore posledice od pucanja iz poluautomatskog oružja sa jednim metkom i pištolja devet kakve god da su, sigurno posledice manje kod upotrebe ovih omamljivača. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, delim mišljenje ministra kada je u pitanju ovaj amandman, zato što nije nije dovoljno samo dozvoliti jednim zakonom, već i tu materiju standardizovati u smislu koje vrste takvog oružja mogu da se koriste, s jedne strane.S druge strane, pošto se već o tome vodi određena debata, a bili smo svedoci ranijih godina da je policija često iz nehata imala prekomernu upotrebu sile sa smrtnim ishodom i da je gubitak jednog života svakako nešto što je najtragičnije što može da snađe jedno društvo, zato što naši policajci rade, pogotovo koji rade u tim interventnim ili specijalnim jedinicama, pod jednim velikim pritiskom i svesni su da i njihova greška može da bude tragična i za onu drugu stranu, kao i za njih same. Ipak su tu u pitanju ljudi koji su spremni da brane svoj život, pored bezbednosti građana, tako da smo imali te nemile događaje.Međutim, kada su u pitanju ovakva sredstva jednog zdravog čoveka, ona ne mogu da nanesu neke trajne i ozbiljne posledice. Nema tu čak, ja mislim, ni lečenja. Tako da, dobro razmislite o tome kada budete to uređivali zakonom, da se ipak dozvoli jedan vid takvog sredstva, jer čak i ako bude prekomerne upotrebe sile posledice snosi samo onaj ko je upotrebio to sredstvo i trenutno posledicu onaj na kome je upotrebljeno, koji može da uspostavi odštetni zahtev. Međutim, čak i ako dođe do ranjavanja vatrenim oružjem, proces lečenja može da bude i dug i skup za državu, a pitanje je i da li će biti potpuno uspešan.Tako da, u ovom trenutku mislim da ovaj amandman ne treba prihvatiti, ali da treba u nekoj budućnosti razmišljati da se ova materija reši zakonom,

za vršenje poslova fizičke zaštite pravna lica i preduzetnici za privatno obezbeđenje mogu posedovati poluautomatsko oružje, pištolj kalibra 9mm, kod kojeg se jednim povlačenjem obarača može ispaliti samo jedan metak.Dakle, šta ako privatno obezbeđenje, koje štiti određeno lice, napadne više njih? On mora da ima alternativno rešenje da bi odbranio sebe i da bi odbranio ljude koje štiti. To je bila naša namera, da na jedan način pomognemo radnicima obezbeđenja kako bi zaštitili i sebe, a i ljude koje štite. Vi ste nam, gospodine premijeru, objasnili na koji način i da ćemo uskoro, možda i pred ovom Skupštinom imati jedno ovakvo zakonsko rešenje. To je bila naša namera, da jednostavno zaštitimo i radnika i fizičko lice koje on obezbeđuje. Zahvaljujem. Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović i Miroljub Stojčić.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, amandman na član 32. podneo je Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.Izvolite.

član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Momir Stojanović i narodni poslanik Srđan MilivojevićVlada i resorni Odbor su prihvatili amandman.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Kasalović, Mirjana Dragaš i prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? Ne.Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Dujović, Slavoljub Vlajković i Ivana Dinić.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? Ne.Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković, Dejan Mihajlov, Jovan Palalić, Aleksandar Pejčić i Sanda Rašković Ivić.Reč ima narodni poslanik Donka Banović. Hvala.Naslov iznad ovog člana 51. je - Upotreba sredstava za vezivanje. Kaže – sredstva za vezivanje mogu se upotrebiti prema licu koje se privremeno zadržava

dodaju reči: „usmerenog ka službeniku obezbeđenja ili štićenom objektu, odnosno drugim licima koja se nalaze u štićenom objektu“. Šta smo praktično ovim amandmanom hteli? Hteli smo malo da preciziramo samu reč „napad“. Napad koji je usmeren ka službeniku obezbeđenja, privatnog obezbeđenja ili štićenom objektu. Barem smo za ovaj amandman mislili da ćete ga prihvatiti, zato što on prosto samo precizira šta je napad, kako ne bi došlo do nekih drugih vrsta zloupotreba.Moram da priznam da nisam dobro razumela obrazloženje zašto se ovaj amandman odbija. Kaže se – iz razloga što je intencija predlagača bila da se izvrši gradacija ovlašćenja službenika privatnog obezbeđenja srazmerno ovlašćenjima policijskih službenika, odnosno da privatno obezbeđenje ni u kom slučaju ne može imati drugačija ili veća ovlašćenja veća ovlašćenja od policijskih službenika. Ne vidim kako bi ovim amandmanom privatno obezbeđenje imalo uopšte neka veća ovlašćenja od policijskih službenika time što mi u stvari hoćemo na neki način prosto da definišemo šta je to napad.

član zakona, a to je član 53, odnosi se na upotrebu fizičke snage. Mi smo zahtevali da se pre nego što se izvrši napad od strane radnika obezbeđenja on identifikuje i na taj način upozori sve one ljude koji ga napadaju ili pojedinca koji napada njega ili lice koje on obezbeđuje fizički, da se identifikuje i na taj način da posle toga on može da reaguje. Mislim da ovaj amandman možete prihvatiti, gospodine ministre, jer ćete na taj način olakšati i radnicima obezbeđenja da mogu

Ne.Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Hvala.Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da

Ne.Na član 79. amandman je podneo narodni poslanik Velimir Stanojević.Vlada i resorni odbor su prihvatili amandman.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Ne.Na član 88. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroljub Stojčić, Zoran Anđelković i Ivana Dinić.Vlada i resorni Odbor su prihvatili amandman.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Ne.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Zaključujemo rad za danas i nastavljamo sutra u 11,00